Igorja Zorčiča ni, zato prehajamo v sklepni del razprave. O predlogu sklepa, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade Cveto Uršič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Matično ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in Vlada, kot sem uvodoma rekel, podpirata umestitev umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo z namenom, da se omogoči oziroma izboljša možnost uporabe in pa zagotovi tudi razvoj slovenskega znakovnega jezika. Dovolite mi čisto osebno noto. Preden sem bil imenovan za državnega sekretarja, sem imel čast, da sem bil imenovan tudi v strokovno skupino, ki je v Državnem zboru pregledala predlog, ki je bil pripravljen na ministrstvu. To sem bil pač imenovan kot strokovnjak na eni strani, na drugi strani pa tudi kot prostovoljec, ki se celo odraslo življenje družim z vsemi skupinami invalidov; ali so to gluhi, naglušni, gluhoslepi ali gibalno ovirani, z motnjo v duševnem razvoju ali kateri drugi. In verjemite mi, da smo v strokovni skupini temeljito preučili »za« in »proti«, kako spisati tekst, da bo jasen in primeren kot ustavna določba. Zato je bil tudi spremenjen. Pregledali smo tudi primerjalno pravno, kakšna je uredba v drugih državah. Ja, delo je bilo odgovorno. Zato hvala tudi z moje strani vsem sodelavkam in sodelavcem v tej strokovni skupini. Drugo, Slovenija je bila, ko se je leta 2005, tja do leta 2006, pripravljala v Združenih narodih Konvencija o pravicah invalidov, izjemno aktivna. Sam sem hodil na seje in Slovenija je med prvimi državami v Evropski uniji tudi ratificirala to konvencijo in s tem tudi na tak simboličen način pokazala, da v Sloveniji spoštujemo človekove pravice vseh državljank in državljanov, tudi invalidov. Tudi zato sem bil kasneje izvoljen v prvi odbor Združenih narodov, kjer nas je bilo 12 članov iz celega sveta, in verjemite mi, v tem odboru je bil ena izmed ključnih vsebin tudi pravica do komunikacija, pravica do samostojnega življenja, vključenost v okolje, ki je pa ni brez možnosti sporazumevanja. Si izločen. Zaradi tega je Slovenija, ja, dobra država, ki je leta 2002 že sprejela Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je bistveno prispeval k večjim možnostim gluhih, naglušnih oseb s polžjim vsadkom in gluhoslepih. Ampak, žal, še zmeraj se dogaja. Ko pride gluha oseba k zdravniku, zdravnik govori s tolmačem in tolmača gleda, ne pa gluho osebo in mora tolmač, tolmačka reči, glejte, jaz sem roke, vi govorite z njim, z njo. Tudi zaradi umestitve v ustavo bo na tej simbolični ravni pokazano, da je sporazumevanje, možnost komunikacije temeljna pravica gluhe osebe. Tolmač so roke. Veliko je bilo besed tudi o tem, ali bo to mrtva črka na papirju. Verjemite mi, da dokler bo ta garnitura na ministrstvu in dokler je tudi ta sestava v parlamentu, sigurno ne bo tako. Vi ste te dni pokazali, da imate velik posluh za pravice invalidov: dvig invalidskih pokojnin, na Komisiji za peticije je bilo veliko govora o družinskem pomočniku, v postopku je Zakon o dvigu nadomestila za izgubljeni dohodek, možnost bivanja staršev z otrokom invalidnim oziroma težko bolnim v bolnici. To je posluh za ranljive skupine, kjer so tudi invalidi. Nad ministrstvom bo pa tisti, ki bo ključno bdel, skupnost gluhih, naglušnih, gluhoslepih. Ti so tisti, ki nam bodo dnevno postavljali ogledala in rekli, kdaj boste to naredili, kdaj boste ono naredili. Verjemite mi, to so vztrajni ljudje, odločni in vedo, kaj je njihova pravica in kaj potrebujejo za to, da bodo lahko živeli samostojno, vključeni v okolje. Na tej sistemski ravni vemo, da je že vključen tudi znakovni jezik tudi zaradi zakona v Resolucijo o razvoju slovenskega jezika. Veliko se zdaj pogovarjamo o učnih načrtih, kot je gospod Möderndorfer rekel, tudi o izobraževanju tolmačev na drugi ravni. Veliko je narejenega na konkretnosti. Poglejte, spletna stran ministrstva, ključni predpisi, ki se dotikajo invalidskega varstva, predvsem dela Direktorata za invalide, so prevedeni v slovenski znakovni jezik, tako da lahko neposredno gluhi sami preko znakovnega jezika, torej v svoji avtohtoni, avtonomni komunikaciji se lahko seznanijo s temi pravicami, ki so njihove. In trdno verjamem, da bo tako tudi naprej. Zato, spoštovane poslanke in poslanci, hvala vam za današnjo podporo; hvala Ustavni komisiji, hvala strokovni komisiji. Seveda danes je prvi polčas, drugi polčas sledi. Vmes bo še delala Ustavna komisija – in hvala lepa za današnjo podporo! Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. Če bo Državni zbor predlog sklepa sprejel, bo takoj nadaljeval razpravo o osnutku Ustavnega zakona in o stališču Ustavne komisije ter nato še o morebitnih amandmajih, stališču Ustavne komisije, in sicer v okviru preostanka skupnega časa poslanskih skupin in Vlade. Amandmaje se lahko vlaga do konca razprave o osnutku Ustavnega zakona in stališču Ustavne komisije. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministrici mag. Lilijani Kozlovič. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakona o državnem tožilstvu, ki je pred vami, ureja vprašanje v zvezi z vključitvijo evropskih delegiranih tožilcev v sistem obveznega socialnega zavarovanja, nastopanje evropskih delegiranih tožilcev pred sodišči in sodelovanje ter izmenjavo podatkov med Evropskim javnim tožilstvom in Specializiranim državnim tožilstvom. Konkretizira pa tudi zahtevano raven znanja delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva. Glede na specifične položaje evropskega delegiranega tožilca, ki bo opravil delo v zadevah iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva, obenem pa mu zaradi narave dela in pristojnosti ne more mirovati državnotožilska funkcija in nekatere pravice iz državnotožilske službe, ostaja evropski delegirani tožilec v razmerju tako do Evropskega javnega tožilstva kot tudi do Specializiranega državnega tožilstva. Ker takšnega statusa zavarovanca nacionalni predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja ne poznajo, se določa, da se za zavarovanca šteje tudi evropski delegirani tožilec, in sicer za čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva. Za čas, v katerem opravlja delo v zadevah iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva, pa je za namen vključitve v obvezno socialno zavarovanje izenačen z državnimi tožilci, ki so dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo. Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je Specializirano državno tožilstvo, ki je tudi zavezanec za plačilo socialnih dajatev delavca in delodajalca. Z novelo se ustrezneje ureja tudi nastopanje evropskih tožilcev in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, in sicer v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi. V postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi bo evropskih tožilec ali evropski delegirani tožilec lahko nastopal pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, vendar le po pooblastilu, ki ga za posamezno zadevo določi generalni državni tožilec skupaj z vrhovnim državnim tožilcem. S spremembo predlaganih členov se določa tudi, da morata evropski tožilec in evropski delegirani tožilec imeti znanje delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva najmanj na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. Naj sklenem. S pričujočo novelo bo Republika Slovenija uredila vse potrebno za začetek dela evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Blažu Pavlinu. Izvolite. **BLAŽ Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu je Odbor za pravosodje kot matično delovno telo obravnaval na svoji 27. nujni seji 11. 3. 2021. Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej, je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da se s predlaganimi spremembami evropskega delegiranega tožilca vključuje v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji ter določa mirovanje njegovih pravic in dolžnosti iz državnotožilske službe, razen državnotožilske funkcije. Ureja se tudi nastopanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter konkretizira zahtevano raven znanja delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva, ki mora biti najmanj na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira, to je raven učinkovitosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je v predstavitvi pisnega pravnega mnenja opozorila, da predlagana 4. in 5. člen posegata v uveljavljeno ureditev pogojev za imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca z določitvijo potrebnega znanja delovnega jezika evropskega javnega tožilstva najmanj na ravni C1, pri čemer iz obrazložitve ni razvidno, katere zahteve in iz relevantnih predpisov Evropske unije se s tem se s tem zasleduje. Opozorila je tudi na vprašanje retroaktivne veljave navedenih členov. Državna svetnica Bojana Potočar je predstavila pisno mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. Predstavnica Državnotožilskega sveta Tamara Gregorčič je v predstavitvi pisnega mnenja povedala, da Državnotožilski svet nasprotuje v 4. in 5. členu predlagani konkretizaciji ravni znanja delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva, ki pomeni zaostrovanje pogojev za imenovanje za funkcijo evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca in s tem posledično zožuje krog potencialnih kandidatov. Po njihovem mnenju bi bilo dovolj, če bi kandidati zadostili pogoju zadovoljivega znanja delovnega jezika, kar ustreza stopnji B2. Opozorila je tudi na odsotnost prehodne ureditve, ki bi določila, da se postopek imenovanja dveh delegiranih državnih tožilcev zaključi po dosedanjih predpisih. Predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Aleš Butala je soglašal z mnenji Zakonodajno-pravne službe, Državnega sveta in Državnotožilskega sveta. Spomnil je, da je evropski tožilec iz Republike Slovenije že nastopil svojo funkcijo v Luksemburgu, postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije pa kljub pozivom iz Evropske unije še ni zaključen. Pojasnil je, da bosta evropska delegirana tožilca nastopala pred slovenskimi sodišči, zato mora biti v ospredju njuno pravno znanje za učinkovitost pregona kaznivih dejanj v škodo Evropske unije. V razpravi so opozicijski poslanci opozorili na odgovornost ministrice za pravosodje za zamudo pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije ter nedopustno politične pritiske na Državno tožilstvo. Strinjali so se s predhodno izraženimi mnenji in opozorili glede predlaganega strožjega pogoja za imenovanje z določitvijo višje ravni znanja delovnega jezika, kot ga dejansko zahteva Evropsko javno tožilstvo s tem povezanim vprašanjem retroaktivnosti navedenih sprememb, kar po njihovem mnenju jasno kaže, da so podani ad personam in z namenom vpliva na postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije, ki je v teku. Predstavnik predlagatelja je dodatno pojasnil, da je po mnenju Ministrstva za pravosodje določitev pogoja znanja delovnega jezika v domeni posameznih držav članic, in izpostavil Nemčijo, ki je določila še strožji pogoj, in sicer znanje delovnega jezika na ravni C2. V zvezi s tem je povedal, da je faza preverjanja preverjanja izpolnjevanja pogojev v tekočem postopku imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije že zaključeno. V nadaljevanju odbor ni sprejel amandmajev Poslanske skupine LMŠ ter poslanca Predraga Bakovića. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Ker k predlogu zakona ni bilo sprejetih amandmajev, Odbor za pravosodje predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem tožilstvu sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Lep pozdrav. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovana ministrica, vsi prisotni! V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke se ne bomo opredeljevali do same vsebine zakona, ki določa pravice v zvezi s socialno varnostjo evropskega delegiranega tožilca ter v zvezi z delovnim jezikom, ki naj bi ga tožilec poznal. Kot že nekajkrat v tem mandatu ponovno opozarjamo, da je institut evropskega tožilca v našem sistemu tujek in do njega ne bi smelo priti. Najbolj nas skrbi prav to, da se s takšnimi organi, delegiranimi s strani Evropske unije, krni suverenost države. Ustava Republike Slovenije v 135. členu govori o državnem tožilcu – poudarjam, o državnem tožilcu, in to je ustavna materija. S pravilno uporabo uredbe bi se lahko izognili prenosu tega organa v naš pravni red. Z naddržavnim tožilcem bo prišlo do krnitve suverenosti države in monopolizacije kazenskega postopka v rokah evropskih organov. Naddržavni tožilec ima mnogo več pooblastil, kot jih ima državni tožilec v slovenski pravni ureditvi. Evropo očitno skrbi delovanje njenih enakopravnih članic, seveda izključno v povezavi s financami. Prav zanimivo, toliko o zaupanju in enakopravnosti! Kazensko pravo je hrbtenica vsake države in ko bo Evropa imela pristojnost tudi nad tem področjem, je z našo državo dokončno konec. Evropsko javno tožilstvo je neodvisno in samostojno kolegijsko telo, ki je neodvisno od držav članic in drugih institucij Evropske unije, torej odpiramo vrata organu, ki je popolnoma neodvisen in samostojen. Ta organ bo lahko v naši državi počel, karkoli bo želel. Najprej si je Evropa polastila banke, sedaj seže lovke tudi v kazensko pravo. Gre torej za ustanovitev še enega organa, izmed mnogih, ki bo dodatno oslabil suverenost nacionalnih držav. Treba je še povedati, da države, ki niso vključene v sistem evropskega javnega tožilstva, so Poljska, Madžarska, Švedska, Danska in tako naprej. Le zakaj? Očitno z razlogom, ker imajo pametne voditelje. Ustanavljajo se stalni senati, ki bodo spremljali in usmerjali preiskave in pregon, ki jih bodo izvajali evropski delegirani tožilci. Stalni senat bo tako v posamezni zadevi dajal navodila evropskemu delegiranemu tožilcu. Torej pomeni, tujec je tisti, ki bo v končni fazi odločal. Takšne ureditve se moramo bati. V prvem odstavku Zakona o državnem tožilstvu je določeno, da je državni tožilec pri opravljanju tožilske službe samostojen, vezan le na ustavo in zakon. Kakšna bo sodna kontrola nad tem delom teh naddržavnih tožilcev? Ker so samostojni, je seveda ne more biti. Verjetno bo kontrola podobno kot nad Evropsko centralno banko. Organi pregona naj ostanejo izključno v nacionalni strukturah. Svojo zmoto boste spoznali takrat, ko bo že, žal, prepozno. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Mag. Dejan Kaloh bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **MAG. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, ZDT-1E, sprejemamo po nujnem postopku. To nam narekuje nujnost interesa v kontekstu varnosti države in zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje same države. Normativne spremembe in dopolnite, ki se predlagajo, so potrebne z vidika nemotenega delovanja Evropskega javnega tožilstva, ki preko dveh evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Slovenij preiskuje in preganja kazniva dejanja iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva in predstavljajo potrebno prilagoditev veljavnega zakona v zvezi z uredbo Sveta EU 2017/1939 z dne 12. oktober 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva in s sklepom kolegija Evropskega javnega tožilstva z dne 29. septembra 2020 o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev. S predlagano novelo urejajo posamezna statusna vprašanja, ki se nanašajo na pravice in položaj evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca, ki bosta v Republiki Sloveniji opravljala funkcijo pregona v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, in uredbo 2017/1939 EU. Statusne zadeve se nanašajo na vključitev evropskega delegiranega tožilca v sistem socialne varnosti in na mirovanje pravic in dolžnosti iz državnotožilske službe za čas, v katerem opravljata delo v zadevah iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva. Z novelo se ureja tudi nastopanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, in sicer tudi v postopkih izrednih pravnih sredstev. Pred Vrhovnim sodiščem pa bo lahko nastopal le po pooblastilu, ki ga za posamezno zadeve določi generalni državni tožilcev in skupaj z vrhovnim državnim tožilcem. Kar se tiče ravni znanja delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva, novela sledi sklepu kolega Evropskega javnega tožilstva z dne 30. 9. 2020, v katerem je kot delovni jezik EJT za operativne in upravne dejavnosti določil angleščino. Vlada je na podlagi sklepa EJT v noveli ZDT 1E predlagala, da se tako za evropskega kot evropskega delegiranega tožilca zahteva raven C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira, kar pomeni raven, pri kateri zna oseba učinkovito in prilagodljivo uporabljati jezik za strokovne, učne in družbene namene ter se je sposobna jasno, strukturirano in podrobno izražati. Glede na to, da bodo evropski delegirani tožilci zadolženi za nadzor s področja namenske porabe evropskih sredstev, je jasno, da je odlično znanje angleščine osnovni pogoj za njihovo nemoteno in učinkovito delo. Spomnimo, da je Odbor za pravosodje 10. marca 20201 podprl predlog novele Zakona o državnem tožilstvu, ki določa pogoje za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev in potrebno raven znanja angleščine.

Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Novela, ki je danes pred nami, sama po sebi ne bi bila nič sporna, če ne bi imela v ozadju njene vsebine neko točno določeno politično agendo. Verjetno ni potrebno posebej pojasnjevati ozadja zgodbe glede neseznanitve Vlade z izbiro dveh kandidatov za mesto dveh evropskih delegiranih tožilcev. ravno ozadje te zgodbe je povod za umestitev sporne spremembe o nivoju znanja angleškega jezika v novelo zakona, ki naj bi bila sicer potrebna zgolj zato, da se zagotovi podlaga za celovito izvajanje Evropskega javnega tožilstva. Zgolj v kratko pojasnitev. Kolegij Evropskega javnega tožilstva je za delovni jezik za operativne in upravne dejavnosti določil angleščino in kot pogoj za zasedbno delovnega mesta evropskega tožilca določil zadovoljivo stopnjo znanja angleškega jezika, kar po kvalifikaciji ustreza stopnji B2. Sprememba, ki jo danes predlagate in ki torej zahteva višje znanje angleškega jezika na stopnji C1, pa je zgolj in samo plod poskusa te vlade, da bi našla način, kako se znebiti dveh že izbranih kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, ki evidentno nista povšeči predsedniku Vlade. Ker se je v tem času izkazalo, da oba izbrana kandidata sicer imata zadostno stopnjo angleščine in to celo tisto največje znanje, ki ga sedaj na novo želite predpisati s to novelo, torej stopnjo C1, pa se je napovedala že nova novela tega zakona, ki bi revidirala izbirni in seznanitveni postopek. Naj danes še enkrat jasno povem stališče LMŠ: nobeno spremembo zakona se v skladu z našim pravnim redom v že končani izbirni postopek ne sme posegati retroaktivno, torej za nazaj. Ne z dodajanjem nekih novih, strožjih pogojev glede znanja angleščine, niti ne s spremembo izbirnega ali seznanitvenega postopka. Da do takšne zlorabe oblasti, tukaj govorim predvsem o koalicijskem glasovalnem stroju, ne bo prišlo, smo v Poslanski skupini LMŠ k današnji noveli vložili amandma k prehodnim in končnim določbam, ki jasno določa, da novi pogoj višjega znanja angleščine ne more veljati za nazaj, torej za že začete postopke oziroma za že kočani izbirni postopek. Brez takšnega določila se po našem mnenju upravičljivo postavlja vprašanje retroaktivne veljave omenjenih členov, ker v predlaganem besedilu novele ni razvidno, ali se predlagane dopolnitve pogojev za kandidiranje določajo za prihodnje razpise ali pa bi lahko ta ureditev učinkovala tudi v primeru postopkov, ki so morda še v teku. In ne samo to, brez takšnega amandmaja obstaja nevarnost ne samo torej, da bi se uporabljali ti strožji izbirni pogoji za že izbrana kandidata, ker se je izkazalo, da oba kandidata obvladata angleški jezik, se je sedaj pojavila nova nevarnost, da se bo celoten izbirni in seznanitveni postopek prekinil, se vrnil na sam začetek in s tem bi ta vlada dosegla svoje; to je, da ta dva že izbrana kandidata ne bosta imenovana za evropskega delegiranega tožilca. To je seveda nesprejemljivo in je tudi nezakonito. V Poslanski skupini LMŠ te novele zakona v primeru, da amandma v prehodnih in končnih določbah ne bo potrjen, ne bomo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Meni je žal, da moram tako začeti, vendar več kot očitno je, da Vlada z vsemi topovi napada slovenske tožilce, nad njimi izvaja nedopustne pritiske. Že od začetka mandata namreč vlaga zakone, s katerimi bodisi otežuje njihovo delo bodisi zmanjšuje njihovo neodvisnost in samostojnost. Predsednik Vlade predstavniki tožilcev celo javno obračunava po družbenih omrežjih in jim ukazuje, koga naj preganjajo in koga ne. Ne samo da taka ravnanja aktualne vlade še bolj nižajo zaupanje ljudi v neodvisne pravosodne organe, tudi v mednarodnem prostoru. Tam Slovenija vse bolj izgublja zaupanje in ugled mlade demokratične in pravne države. Spremembe Zakona o državnem tožilstvu so nujne, da bo novoustanovljeni organ, to je Evropsko javno tožilstvo, lahko sploh začelo nemoteno delovati. Zato mora Slovenija imenovati tudi dva tako imenovana evropska delegirana tožilca, ki bosta delovala v tem organu in preganjala in preiskovala kazniva dejanja na škodo Evropske unije. Gre torej za izjemno pomembno funkcijo teh tožilcev in zakonska obveznost naše države je, da jih imenuje. Vlada pa blokira imenovanje tožilcev, ker ji očitno nista pogodu. Ministrstvo za pravosodje je namreč že zdavnaj poslalo predlog imen, Vlada bi jih morala zgolj potrditi. Da Slovenija pri tem zamuja, je opozoril tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Zadeve so šle celo tako daleč, da je pred kratkim celo Društvo državnih tožilcev obvestilo Svet Evrope o številnih nedopustnih pritiskih na tožilce, ki jih nad njim izvaja predsednik Vlade. V Pravni praksi, reviji, se je pojavil tudi članek s to temo, ki nekako opredeljuje to problematiko. Ker Vlada nima pravnih vzvodov, da to imenovanje zaustavi, je na koncu vložila celo predlog zakona, katerega je vrinila strožji pogoj znanja delovnega jezika za kandidiranje na funkcijo evropskega tožilca, verjetno zato, da bi postopek lahko na koncu celo prekinila. Tako Zakonodajno-pravna služba kot tudi Državnotožilski svet sta opozorila, da se nikjer v nobenih aktih Evropske unije tak strožji pogoj ne zahteva, niti se ne priporoča in ga ne priporoča nobena država druga članica, zato se pojavlja vprašanje, ali predpisi Evropske unije sploh dopuščajo odločanje o dodatnih ali strožjih pogojev v nacionalni zakonodaji. Prav tako je kolegij Evropskega javnega tožilstva sprejel sklep, s katerim je določil, da se evropski delegirani tožilci zaposlijo pod pogojem, da imajo zadovoljivo znanje delovnega jezika, torej angleščine, za operativne in upravne dejavnosti tožilstva. In zadovoljivo znanje jezika je na ravni B2, ki pa je tudi višja raven znanja, ki se zahteva za večino delovnih mest v institucijah Evropske unije.

Predlagana ureditev pa je vprašljiva tudi z ustavnega vidika in načela prepovedi retroaktivne veljavnosti predpisov, saj nikjer v predlogu zakona ni določeno, da se predlog ne nanaša tudi na že začete postopke imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev. Na vse to smo Socialni demokrati opozarjali že na odboru, kjer smo predlagali amandma, ki pa ni bil sprejet. Podprli bomo tudi amandma LMŠ, ki se nanaša na že začeti postopek imenovanja dveh tožilcev. Po družbenih omrežjih se je celo širila novica, da predlagana kandidata ne znata tujega jezika, kar pa so, seveda, v Državnotožilskem svetu, jasno, zanikali. In še predsednik Vlade je na seji Državnega zbora slovenski postopek imenovanja tožilcev označil kot neko posebnost, saj da vlada ni pošta, ker nima vpliva na izbiro. Pa vendar ima večina evropskih držav podoben postopek kot Slovenija. Očitno je torej, da gre za očitno zavajanje in manipuliranje z javnostjo glede postopka. Vse navedeno kaže, da gre za ponoven poskus vladajoče politike za omejevanje po ustavi in zakonu neodvisnih organov. Socialni demokrati se zato upravičeno sprašujemo, kako daleč bo še šlo in kdaj se bodo nehali uničevati temelji naše Slovenije, demokratične in pravne države. Predloga zakona ne bomo podrli. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mateja Udovč. Izvolite. Spoštovani! Evropsko javno tožilstvo je novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu, ki je pristojen za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregona morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun Evropske unije. Slovenija se je temu evropskemu pravosodnemu sodelovanju pridružila že leta 2017, torej v času, ko je pravosodni resor vodila Stranka modernega centra. Slovenija se je za ta korak odločila, ker je prepoznala, da so številne goljufije v škodo proračuna Evropske unije čezmejne in je zato potrebna institucija, ki jih lahko preiskuje in preganja na celotnem območju Evropske unije. V Poslanski skupini Stranke modernega centra opozarjamo, da se tudi proračun Evropske unije polni s sredstvi naših davkoplačevalcev in da bomo na ta način lažje zavarovali njihova sredstva oziroma imetje. Evropsko javno tožilstvo je neodvisen organ Evropske unije, pristojen za preiskovanje, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj zoper finančne interese Unije, na primer goljufije, korupcije, čezmejne goljufije na področju DDV-ja in podobno. Opravljal bo preiskave, izvajal ukrepe pregona in opravljal funkcije tožilstva, tožilca na pristojnih sodiščih držav članic. Osrednjo vlogo ima evropski glavni tožilec in kolegij Evropskega tožilstva, ki vodi urad, delegirani evropski tožilci v posameznih članicah pa so pristojni za dnevno izvajanje preiskav in pregona. Delovati naj bi začel 1. marca letos, a se je njegovo delovanje zamaknilo, saj vse članice, ki v njem sodelujejo, še niso izvedle vseh postopkov za izbor delegiranih evropskih javnih tožilcev. Poleg tega nekatere države, tako kot Slovenija, še niso uspele v celoti uskladiti zakonodaje z Uredbo Sveta Evropske unije o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva. Novela, ki jo obravnavamo na tej seji, odpravlja omenjene neusklajenosti, poleg tega pa se je potrebno zavedati, da je slednje vprašanje potrebno urediti še pred začetkom dela evropskih delegiranih tožilcev, ker se namreč dotika njihovih pravic v zvezi s socialno varnostjo. Države članice moramo vzpostaviti ustrezno ureditev, da bodo slovenski evropski delegirani tožilci lahko obdržali pravice v zvezi s socialno varnostjo, pokojninami in zavarovanjem v okviru slovenskega sistema socialne zaščite. Največ polemik pa dviguje rešitev, ki za učinkovito delo evropskega tožilca in evropskih delegiranih tožilcev določa tudi raven znanja delovnega jezika evropskih javnih tožilcev, in sicer najmanj na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. V Poslanski skupini Stranke modernega centra opozarjamo, da delo evropskega tožilca poteka v angleščini in da je ustrezno znanje nujni pogoj za učinkovito in uspešno delo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra tudi ocenjujemo, da omenjeni pogoj za imenovanje evropskega delegiranega tožilca ne more vplivati na postopke, ki so v teku in ne more veljati retroaktivno. Slednja določba torej ne sme in ne in ne more vplivati na imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, ki čakata, da se z njima seznani tudi Vlada. Glede na to, da je kandidacijski postopek aktualen že dve leti, da ga do sedaj še ni nihče problematiziral in da nas je evropski komisar za pravosodje že dvakrat pozval, naj postopke čim hitreje in transparentno končamo, pričakujemo, da bo s sprejetjem današnje novele zakona izpolnjena dolžnost Republike Slovenije in njene vlade,

Hvala lepa. Cilj predloga zakona je doseči celovito izvajanje Uredbe 2017/1939 in sklepa o slovenskem pravnem redu. Pri Evropskem javnem tožilstvu gre namreč za novoustanovljen evropski organ s sedežem v Luksemburgu, ki bo pristojen za preiskavo porabe evropskih milijard in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun Evropske unije. V Levici ocenjujemo, da je tak zakon verjetno potreben, nas pa čudijo postopki sprejemanja te spremembe, prav tako pa tudi postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Pri tem bodejo v oči nenavadne nove zahteve glede zahtevane stopnje znanja tujih jezikov. Državnotožilski svet opozarja, da je zahtevano znanje tujega jezika postavljeno previsoko in lahko prevaga nad znanjem in izkušnjami kandidatov. Prav tako ni jasno, ali se začeti postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev dokonča po sedaj veljavnem zakonu ali pod novimi pogoji. Tudi Zakonodajno-pravna služba je v mnenju opozorila na nekatere nejasnosti glede retroaktivnosti pogojev za imenovanje. Glede na okoliščine sprejemanja zakona in postopkov imenovanja delegiranih evropskih tožilcev lahko sklepamo, da Vlada skuša z noveliranjem zakona blokirati imenovanje dveh tožilcev, ki ji nista povšeči. Več kot očitno je, da Janez Janša iz osebnih razlogov piše ad personam zakone, da bi na vsak način preprečil imenovanje neželenih tožilcev, to pa pomeni nedopustno vmešavanje v neodvisnost sodne veje oblasti. Vlada, ki bi se morala le seznaniti z imenovanjem, te točke noče uvrstiti na dnevni red seje Vlade in s tem blokira imenovanje. Tako ne samo da da slovenski evropski delegirani tožilci niso imenovani, tudi evropski organ ne more začeti z delom. Naše zavlačevanje namreč resno ogroža začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva v Sloveniji, ki bi moralo začeti delovati s 1. marcem. za pravosodje tako kritično, da je evropski komisar Didier Reynders v pismu, naslovljenem na pravosodno ministrico Liljano Kozlovič, Slovenijo pozval, naj pohiti in vendarle že potrdi slovenska člana Evropskega javnega tožilstva ter tako novoustanovljenemu organu s 1. marcem omogoči delovanje tudi na območju Slovenije. Zaradi kaprice predsednika Vlade, ker so imenovani evropski delegirani tožilci očitno v premierjevi nemilosti, se blokira delovanje Evropskega javnega tožilstva. Tako predsednik Vlade in tudi vsa Vlada dojema politiko – politika je osebni interes in so osebne zamere. Predsednik Vlade je celo javno napadel ministrico za pravosodje, češ da Vladi predlaga kandidate, ki ne znajo tujega jezika oziroma sami priznavajo, da ga ne znajo. To je še ena v vrsti zavržnih laži in zavajanj javnosti s strani premierja Janše, saj je kandidacijski postopek pri Državnotožilskem svetu od kandidatov terjal tudi zadovoljivo znanje tujih jezikov, ki so ga v postopku tudi upoštevali. Ena od kandidatk je celo priložila dokazilo o znanju angleščine po najvišji stopnji C2, tako da izpolnjuje ta pogoj tudi po predlaganih novih pogojih. In zakaj izbrana tožilca Janezu Janši nista všeč? Tožilka Tanja Frank Eler je sodelovala pri pripravi tožbe po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora proti Janši, Mateju Oštirju pa največja vladna stranka zameri, ker naj bi zavrgel ovadbo zoper Pro Plus. Kot da so tožilci krivi, da sta predsednik Vlade in njegova stranka pogosto v obravnavi državnega tožilstva in kot da bi tožilci morali biti servis dnevnopolitičnih kapric vladajoče SDS in njenega predsednika. Več kot očitno so tožilci hud trn v peti vladajoči stranki v tej državi. Stvari so šle že tako daleč, da so se državni tožilci obrnili na evropske institucije, procesi razgradnje pravne države s strani vlade Janeza Janše so namreč prehudi. Če bo amandma, ki razjasni, po katerem postopku se dokončajo že že sprejete procedure glede tožilcev, sprejet, zakonu ne bomo nasprotovali. Če ne bo sprejet, bomo v Levici glasovali proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat lep pozdrav! Predlog novele prinaša nujne spremembe za celovito izvajanje evropske uredbe v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva. Povezovanje držav v evropske integracije ter posledična vzpostavitev intenzivnega poslovanja preko meja držav članic na notranjem trgu zahteva tudi povezovanje pravosodnih sistemov držav. Žal se pri čezmejnem poslovanju pojavljajo tudi čezmejne goljufije. Države članice zaradi čezmejnih goljufij vsako leto izgubijo vsaj 50 milijard evrov prihodkov iz DDV, ocenjuje se tudi, da je bilo leta 2015 nepravilno porabljenih 638 milijonov evrov strukturnih sredstev. Evropsko javno tožilstvo je organ Evropske unije, ki je odgovoren za izvajanje kazenskih preiskav in pregona kaznivih dejanj v škodo proračuna EU. To so goljufije, davčne zatajitve in podobno. Cilj predloga zakona je doseči celovito izvajanje uredbe EU z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva in sklepa kolegija tega tožilstva iz septembra 2020 v slovenskem pravnem redu. Da bi pri izvajanju uredbe dosegli dosledno upoštevanje nacionalnega pravnega reda ter učinkovitost načela pravne države in pravne varnosti, je nujno treba prilagoditi veljavne določbe Zakona o državnem tožilstvu tako, da ne bodo v nasprotju z vsebino uredbe oziroma bo zagotovljena njena uporaba. Evropska uredba določa, da morajo države članice zagotoviti, da se vzpostavi takšna ureditev, po kateri bodo evropski delegirani tožilci obdržali vse pravice v zvezi s socialno varnostjo v okviru nacionalnega sistema, dodatno pa je kolegij tožilstva septembra 2020 določil tudi, da se evropskim delegiranim tožilcem priznavajo pravice iz dela: pravica do dopusta, pravica do dela prostih dni, pravica do nadomestila plače v času letnega dopusta, pravica do nadomestila plače zaradi zadržanosti z dela, bolezni ali poškodbe, pravica do materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila. Za evropskega delegiranega tožilca morajo veljati enaki pogoji zavarovanja in enaka višina prispevkov, kot so se jim plačevali pred imenovanjem, torej pred dodelitvijo za evropskega delegiranega tožilca. S predlogom zakona se določa, da je zavarovanec v sistemu obveznega socialnega zavarovanja tudi evropski delegirani tožilec, kot velja za vse osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Določa se tudi, da je zavezanec za plačilo prispevka Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, kjer so evropski delegirani tožilci zaposleni. Prav tako se glede na značilnosti same ureditve določa osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost. V predlogu zakona se ureja še nastopanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije. V teh postopkih bo evropski delegirani tožilec in evropski tožilec po pooblastilih nastopal za vrhovnim državnim tožilcem, pooblastilo pa bo moral podati generalni državni tožilec. Septembra 2020 je kolegij Evropskega javnega tožilstva sprejel sklep, v katerem se določi, da je delovni jezik tožilstva angleščina. Predlog zakona določa, da morata evropski tožilec in evropski delegirani tožilec obvladati znanje delovnega jezika najmanj na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira, saj si v Sloveniji prizadevamo, da morata evropski tožilec in evropski delegirani tožilec delovati čimbolj učinkovito. Glede raznih polemik glede potrebne stopnje znanja angleščine bi opozoril na pojasnilo državnega sekretarja na Odboru za pravosodje, ki je povedal, da je raven v Nemčiji še eno stopnjo višja, in sicer C2 skupnega evropskega jezikovnega okvira, to je raven odličnosti. Delo evropskega tožilca poteka v angleščini in ustrezno znanje mu je poleg njegove strokovnosti v pomoč pri njegovem delu. Poslanci Nove Slovenije bomo predlog zakona podprli. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavila Maša Kociper. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlagane rešitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu bodo dokončna omogočile delo evropskega delegiranega tožilca v Republiki Sloveniji. Gre za prilagoditev nacionalne zakonodaje sklepu kolegija Evropskega javnega tožilstva o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev. Določa se torej pravna podlaga za vključitev evropskega delegiranega tožilca v sistem socialne varnosti ter mirovanje pravic in dolžnosti iz državnotožilske službe, razen državnotožilske funkcije. Ureja se tudi nastopanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem po analogiji veljavne ureditve. Tako bodo lahko nastopali pred Vrhovnim sodiščem le po pooblastilu, ki ga za posamezno zadevo določi generalni državni tožilec in skupaj z vrhovnim državnim tožilcem. zakonom se določa tudi raven znanja delovnega jezika za tega evropskega tožilca, in sicer se predvideva, da morata evropski tožilec in evropski delegirani tožilec znanje delovnega jezika imeti vsaj na ravni C1. Kolegij Evropskega javnega tožilstva je določil zadovoljivo znanje delovnega jezika, takšna raven pa je nenazadnje tudi tista, ki je zahtevana za večino delovnih mest v Evropski uniji. Zaostrovanju pogojev nasprotuje tudi Državnotožilski svet in Vrhovno državno tožilstvo. Da predlagana ureditev posega v veljavno ureditev pogojev za imenovane evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca, pa je opozorila tudi naša Zakonodajno-pravna služba. Pri tem prav vsi opozarjajo, da je treba večji pomen pri izbiri kandidatov dati predvsem znanju in izkušnjam, ki so temeljnega pomena za učinkovito delovanje tožilcev. zvezi s tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da je bila Slovenija že deležna poziva iz Bruslja, naj v čim krajšem času potrdi dva slovenska člana Evropskega javnega tožilstva. Z njunim imenovanjem je namreč pogojen začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva v Sloveniji, rok za imenovanje pa se je iztekel že 1. marca. Spomnimo tudi, da je ministrica za pravosodje na predlog Državnotožilskega sveta že predlagala dva kandidata, ki sta prejela pozitivno mnenje generalnega državnega tožilca tako kot tudi vodje Specializiranega tožilstva. Vendar pa kandidata očitno nista bila pogodu predsedniku Vlade ali največji vladni stranki zaradi njunega preteklega dela, zato se je postopek njunega imenovanja ustavil. Takšnega blokiranja imenovanja pa niso bila deležna le ona dva. Vlada namreč že več mesecev zavlačuje z imenovanjem novih državnih tožilcev. To se najbolj občuti na Vrhovnem državnem tožilstvu in na ljubljanskem tožilstvu, kjer se tudi soočajo z veliko kadrovsko stisko, imajo pa tudi seveda ti največji pripad zadev. V stranki SAB takšna dejanja predsednika Vlade ocenjujemo kot skrajno nesprejemljiva in opozarjamo, da gre za nedopusten pritisk na tožilce in za poseg v drugo vejo oblasti. Tožilci so pri svojem delu vezani le na ustavo in zakone in zato glede na preteklo delo, glede na to, katere ovadbe, na primer, so zavrgli, pri katerih so nadaljevali s pregonom in tako naprej, ne moremo ocenjevati kvalitete in strokovnosti njihovega dela. Če je bil zakon napisan tako, če je bilo to, kar je imel tožilec pred sabo, v skladu z zakonom, če so bili podani znaki kaznivega dejanja, je tožilec moral nadaljevati s pregonom. Če teh pogojev ni bilo, je lahko od pregona odstopil oziroma ovadbo zavrgel. To, da se ocenjuje njihovo delo za nazaj glede na posamezne konkretne primere, je resnično nedopustno. V SAB zato pozdravljamo in bomo podprli predlagano dopolnilo, ki bo nedvomno določilo, da se postopki, ki so se že začeli, zaključijo po veljavnih predpisih. Predsednik Vlade je namreč javno izjavil, da se s postopkom imenovanja, ki ga določa sedanji zakon, ne strinja. Več kot očitno je, da Vlada zavlačuje z namenom, da bi postopek imenovanja zaključila po sprejetju predlaganih določb, kar pa je brez dvoma v nasprotju tudi s slovensko ustavo, ki v 155. členu določa prepoved povratne veljave pravnih aktov. stranki SAB menimo, da je sprejem zakona sicer nujen iz številnih praktičnih razlogov, a se ne moremo otresti občutka, da gre pri zaostrovanju pogojev glede delovnega jezika evropskega javnega tožilca samo za blokiranje dveh čisto dotičnih kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, ki kot omenjeno,

Predlagana novela zasleduje cilj vzpostavitve celovitega izvajanja evropske uredbe v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva, ki je neodvisen organ Evropske unije, pristojen za preiskovanje, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj zoper finančne interese Unije, kot so goljufije, korupcija, tihotapstvo in podobno. Veljavne določbe Zakona o državnem tožilstvu je potrebno novelirati na način, da ne bodo v nasprotju z vsebino omenjene uredbe. V zadnjem obdobju smo v Državnem zboru v zvezi s tem že sprejeli določene potrebne prilagoditve področne zakonodaje, tako da je današnja obravnava še dodaten člen k zagotovitvi potrebnih normativnih podlag v zvezi z delovanjem Evropskega javnega tožilstva. Uredba tako določa, da morajo države članice zagotoviti vzpostavitev takšne ureditve, po kateri bodo evropski delegirani tožilci obdržali vse pravice iz naslova socialne varnosti v okviru nacionalnega sistema. Dodatno je kolegij Evropskega javnega tožilstva določil, da se je evropskim delegiranim tožilcev priznava pravica do dopusta in dneva prostih dni, pravica do nadomestila plače za čas letnega dopusta, pravica do nadomestila plače zaradi zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, ter pravico do materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila. Za evropske delegirane tožilce morajo veljati enaki pogoji zavarovanja, enake vrste in višine prispevkov, kot so se jim vplačevali pred imenovanjem. Zato se s predlogom zakona določa, da je evropski delegirani tožilec zavarovanec v sistemu slovenskega obveznega socialnega zavarovanja, in sicer kot oseba v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Konkretizira se tudi osnova za plačilo prispevkov iz socialne varnosti. Osnova bo bruto znesek plače, nadomestil in vseh drugih prejemkov, ki jih je evropski delegiran tožilec prejme od Evropskega javnega tožilstva za čas, ko opravlja delo o zadevah iz pristojnosti tega tožilstva. S tem predlogom zakona se spreminja tudi pravilo nastopanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca pred Vrhovnim sodiščem, kadar gre za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi bosta po novem lahko nastopila skupaj z vrhovnim državnim tožilcem, zato pa bosta potrebovala pooblastilo, ki ga za posamezno zadevo določi generalni državni tožilec. Kolegij Evropskega javnega tožilstva je lani sprejel sklep, v katerem je kot delovni jezik za operativne in upravne dejavnosti določil angleščino. Tako predlog zakona določa, da morata imeti evropski tožilec in evropski delegirani tožilec znanje delovnega jezika najmanj na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvirja, kar pomeni, da oseba zna učinkovito in prilagodljivo uporabljati jezik za strokovne, učne in družabne namene. V Poslanski skupini Desus se strinjamo, da je potrebno čim prej zagotoviti celovit zakonodajni okvir za delovanje Evropskega javnega tožilstva in bomo danes ta predlog zakona podprli. Kandidata za evropskega javnega tožilca sta znana. Predlog Državnotožilskega sveta sta pozitivno ocenila tako generalni državni tožilec kot tudi vodja Specializiranega državnega tožilstva, zato je kandidatoma dala zeleno luč tudi pravosodna ministrica. Ker izpolnjujeta vse predpisane pogoje, bi ju tudi Vlada morala brez težav podpreti. V stranki Desus obžalujemo, da je končno imenovanje tako novih nacionalnih tožilcev kot teh dveh kandidatov za Evropsko javno tožilstvo še vedno pod vprašanjem, kljub temu da so kandidati uspešno prišli skozi vsa sita, ki jih za te funkcije predpisuje naša zakonodaja. Blokiranje imenovanj tako pomembnih akterjev pravosodnega sistema zaradi takšnih in drugačnih očitkov, ki po naši oceni nimajo materialne osnove, vsekakor ni na mestu

V razpravo dajem amandma Poslanske skupine SMC za novi 5.a člen. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Prijava poteka. Hvala lepa. Dva prijavljena. Nataša Sukič ima besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Poglejte, to, čemur smo priča, je resno poigravanje in vmešavanje v sodno vejo oblasti. To, da Vlada še kar blokira imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, s tem da bi morali začeti z delom že 1. marca, danes pa smo 25. marca, jasno govori, zakaj to počne. vse sprenevedanje, da morebitno sprejetje tega zakona ne bi retrogradno urejalo nič, je očitno laž. Kajti če ne bi bilo tako, bi se Vlada že seznanila z imenovanimi delegiranimi evropskimi tožilci in stvar bi stekla. Ampak ne; ne, ker hoče Vlada s tem zakonom namreč retrogradno izsiliti imenovanje drugih, njej všečnih evropskih delegiranih tožilcev. torej, ki res nima druge pristojnosti, kot da se seznani z imenovanjem, te točke preprosto ne uvrsti na dnevni red seje Vlade. In kaj je to drugega, kot popolnoma nedopustno, zavržno in grobo vmešavanje v sodno vejo oblasti, v neodvisno vejo oblasti v tej državi. Kam mi plovemo! To je neverjetno kakšne pritiske si privošči premier Janša; preprosto blokira imenovanje samo zato, ker mu že imenovani delegirani evropski tožilci enostavno niso všeč – prejle sem vam povedala, zakaj mu niso všeč. Recimo, tožilka Tanja Frank Eler, ki mimogrede itak ima dokazilo o znanju angleščine po najvišji stopnji C2, tako da ne vem, kako bi se jo Janša rad znebil. Verjetno tako, da razveljavi celoten postopek in izsili imenovanje popolnoma drugih ljudi, kajti ta tožilka izpolnjuje vse pogoje, tudi te nove izmišljotine. No, ta tožilka je sodelovala pri pripravi tožbe po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora proti Janezu Janši. Matej Oštir, on se pa pač ni pač ni uklonil zahtevi stranke SDS in je zavrgel ovadbo zoper Pro Plus. No, in tako si pač predstavlja naša vladajoča SDS in z načelom svojim Janšo politiko. Osebne zamere, revanšizem, dajmo gas, zdaj smo na oblasti, lahko dosežemo vse, porušimo vse in si naredimo svet po svoje. Ampak to, da ti blokiraš delo nekega evropskega organa, na kar je opozoril tudi že evropski komisar za pravosodje, Didier Reynders, mislim, to je mednarodna blamaža, še ena v vrsti mednarodnih blamaž. Saj ni prva, pa očitno tudi zadnja ne. Ampak mi imamo pač … Ratali smo specialisti, da smo postali popolni eksoti v tej Evropski uniji. Sramotno, res sramotno, kam smo mi zdrsnili v letu dni. In to ni neko – zdaj bodo spet rekli v SDS, kaj si vse izmišljujemo. Nič si ne izmišljujemo! To je nedopustno! To dejansko

tile evropski tožilci. Lepo je bilo rečeno, v redu, ti ljudje znajo dovolj dobro angleščino. Nehajmo se sprenevedati. Poleg tega bo njihova pisarna v Ljubljani. Oni ne bodo rabili … Ko se pa sporazumevajo, pa bodite brez skrbi. Sporazumevajo se zadosti dobro, drugače pa imajo na voljo seveda prevajalce za tiste najbolj zahtevne pogovore v angleščini. In njihova prva naloga je, da so vrhunski strokovnjaki na področju prava, ne pa anglisti. Saj Saj to edina stvar – so že drugi omenili, kako so pač na sploh tožilci trn v peti vladajoči stranki. Stvari so res šle že tako zelo daleč, da so se državni tožilci morali obrniti na evropske institucije. Zamislite si, to je res deplasirano, Procesi razgradnje pravne države so resnično, resnično prehudi. Spoštovana ministrica, ukrepajte! Uprite se temu. Ne morete tega pustiti. Kako lahko to pustite? Tega preprosto ne morete dopustiti, no. Mislim, to je sramotno. Društvo državnih tožilcev Slovenije je Svet Evrope obvestilo o številnih nedopustnih pritiskih na tožilce, ki si jih privošči premier Janša. Janša. Pritiski in kršitve se, recimo, odražajo v ustavitvi imenovanj, napredovanj državnih tožilcev, v žaljenju posameznih tožilcev s strani predsednika in drugih predstavnikov Vlade. 30-odstotninem znižanju plač med epidemijo covida-19 na primer, vse to se dogaja danes tožilcem, ministrica. In kaj boste naredili? Vi ste v Vladi, zaustavite to prakso. pismo, ki ga je podpisala predsednica DDTS, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, to pismo je bilo poslano Posvetovalnemu svetu evropskih tožilcev, ki deluje v okviru Generalnega direktorata Sveta Evrope za človekove pravice in vladavino prava. Kot navajajo v DDTS, že dlje časa ugotavljajo to izvajanje pritiskov na delo državnih tožilcev, neposredni povod za obvestilo o pritiskih, ki so jih poslali v Strasbourg, pa je ustavitev teh imenovanj državnih tožilcev, ki so bili skladno z vnaprej sprejetimi merili izbrani za delovna mesta na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu in Vrhovnem državnem tožilstvu, ter imenovanj teh dveh kandidatov, o katerih danes teče posebej beseda zaradi te izmišljije zakonske, kaj vse bi morali po novem tožilci znati. Tako, ministrica, poglejte, res več ne vem, kaj še naj naredimo v opoziciji. Kateri apel naj na vas naslovi – kdo? Vsa stroka se oglaša, obupane signale pošilja, dobesedno obupane signale v Evropo, ker doma ne najde posluha. Ukrepajte! To je vaš resor. Ukrepajte ali pa enostavno ne pristajajte več na to in ne podpirajte te groze. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Pridružil bi se tistim, ki se jim zdi neimenovanje tožilcev problematično. V zvezi s položajem tožilcev je bilo že veliko povedanega. O tem se je izrekla tudi Beneška komisija, ki je povedala, da v nekem demokratičnem sistemu tožilci uživajo visoko stopnjo neodvisnosti. Res niso v povsem enakem položaju kot sodniki, pa vendarle nad tožilcem ne more biti Vlada, ne more biti predsednik Vlade; nad tožilcem je lahko samo zakon in samo zakon je tisti, ki ga vodi pri njegovem delu. Zato se mi zdi to dejstvo, da imamo v postopku imenovanja tožilcev cel kup spisov, ki ležijo nekje v nekem predalu zaradi razloga, češ da Vlada ni poštar in da ni vezana na nikakršen rok. To dejstvo se mi zdi izredno problematično. Več kot očitno je, da prihaja do politizacije postopka imenovanja tožilcev in tukaj ne vidim ta trenutek nobenega drugega načina, da to preprečimo, kot to, da se začnemo pogovarjati o tem, ali naj bo Vlada sploh tista, ki ima to pristojnost. O podobnem se pogovarjamo nenazadnje tudi pri imenovanju sodnikov. Mi dobimo v Državni zbor predlog s strani Sodnega sveta. Seveda tudi to se je že zgodilo v preteklosti, da Državni zbor ni sledil predlogu Sodnega sveta, pa vendarle moramo ugotoviti, da v 99 odstotkih primerov je temu šlo tako in da ni nikoli prihajalo do politizacije pravosodja na ta način, da bi si Državni zbor uzurpiral tisto, kar gre nekemu drugemu organu. Enako velja za Državnotožilski svet. Oni so tisti, ki znajo presoditi, ali je nekdo kompetenten za opravljanje dela tožilca. Ne predstavljam si, ob tem kar sem slišal zadnjič v Državnem zboru, češ da Vlada ne bo samo poštar, da bo kdorkoli predlagal rešitev, po kateri bo Vlada tista, ki bo presojala, kdo je pravi tožilec in kdo ne. Mislim, da takšne postopke in takšen način imenovanja tožilcev poznajo samo v kakšni Severni Koreji in v raznoraznih nedemokratičnih sistemih, kjer vlada, izvršna veja oblasti, s pomočjo državnega aparata, represije tožilcev in policije disciplinira svoje državljanke in državljane. v demokratičnem sistemu je ključnega pomena to, da se nabor in imenovanje kandidatov tudi za tožilstvo, ki je nekako del represivnega aparata, da se pač opravlja politično neodvisno. V Poslanski skupini SMC smo glede na to vložili amandma, s katerim želimo presekati vsaj ta gordijski vozel, ki se tiče postopkov imenovanj državnih tožilcev. V 5.a členu predlagamo vnos naslednjega besedila: »Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena zakona o postopkih za imenovanje, ki še niso dokončani do uveljavitve tega zakona, državne tožilce imenuje minister, pristojen za pravosodje, in vsem kandidatom, ki so se pripravili na prosto državnotožilsko mesto, vroči odločbe o imenovanju.« Ne glede na prvi in drugi odstavek 35. člena, ki govori o tem, da se prisega opravi pred Vlado oziroma po pooblastilu predsednika Vlade pred ministrom, torej da državni tožilci iz prejšnjega odstavka izrečejo prisego pred ministrom, pristojnim za pravosodje. Glede na izjave, ki jih je dala gospa ministrica za pravosodje, ki stremi k temu, da pride vendarle do tega nujnega imenovanja tožilcev – in tu je več kot očitno spor Vlado, predsednikom Vlade, generalnim sekretarjem, tistim, ki daje gradivo v odločanje –, je več kot očitno, da moramo mi tu zadevo presekati, če ne gre drugače, in ta gordijski vozel presekati na način, da se zadeva za te tožilce, ki so v postopku, opravi pred Ministrstvom za pravosodje. Kar bi želel izpostaviti, je tudi to, da seveda tudi v prihodnje, to sem omenil že uvodoma, tudi v prihodnje se bomo morali pogovarjati o tem, ali naj ureditev ostane takšna, kot je. Več kot očitno je, da nekatere države, ki imajo določen sistem ureditev, na primer tako, da se opravi samo seznanitev pri vladi ali pri ministrih, da v nekaterih državah, predvsem verjetno starejših demokracijah, ta sistem deluje, pri nas si ga pa pač znamo še vedno – verjetno imamo še premalo demokratične tradicije – razlagati vsak po svoje. Nekateri na ta način, češ da vlada ne bo poštar in podobno. Morda se bo nekoč tudi Državni zbor v nekem sklicu spomnil, da Državni zbor ne bo poštar in ne bo imenoval tistega, kar predlaga Sodni svet, na primer, ko govorimo o sodnikih. Zato bi bilo na mestu, da mogoče že danes začnemo razpravo v zvezi s tem, ali naj zadeva ostane takšna, kakršna je, ali pa se morda glede na to, da gre za imenovanje funkcionarjev, ki morajo biti strokovni, da se zadeve preselijo pač na organe, ki so v prvi vrsti strokovni. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. Besedo

Tisti, ki smo si malo pogledali ta sicer ne prav obširen zakon, lahko ugotovimo, da je ta zakon v svojem bistvu povsem neproblematičen; ureja nekatera vprašanja socialnega statusa, delovnopravnega statusa in tako naprej tožilcev, ki bodo opravljali funkcijo delegiranih tožilcev; skratka, precej neproblematičen zakon. Razen seveda ene določbe, ki zvišuje potrebno raven znanja angleškega jezika, in pa glede vseh pomislekov, ki se nahajajo oziroma jih poznamo in so v ozadju tega zakona. Ta vlada ali pa vsaka vlada Janeza Janše, bom tako rekla, ima – in to smo nekateri, ki smo že dalj časa v parlamentu, seveda opazili že večkrat – izjemne probleme pri razumevanju načela delitve oblasti, zlasti ko gre za razmerje delitve oblasti med Vlado in sodstvom, sodno vejo oblasti. Kadar gre za razmerje med Vlado in Državnim zborom, ni tako problematično, ker tukaj je neka koalicijska večina, ki itak to, kar Vlada predlaga, običajno potrdi, ima pa izjemne probleme v razumevanju tega drugega razmerja, kot rečeno, Vlada–Državni zbor. To se je pokazalo že velikokrat, to se je pokazalo nenazadnje v demonstracijah članov stranke SDS v času postopkov, kazenskih, proti njihovemu predsedniku in seveda še ob raznih drugih priložnostih. In ta, o katerem se pogovarjamo danes, je tak eklatanten prikaz tega nerazumevanja. Državni tožilci so itak v očeh včasih personaliziramo, pa rečemo –, Janeza Janše, ampak seveda je krog odgovornih širši. Imajo tak, poseben status, da so krivi za marsikaj. Tisti, ki hodimo redno na seje in smo člani Odbora za pravosodje, vemo, kako se ves čas poskuša državnim tožilcem določiti neke dodatne sisteme kontrole, določiti, kaj oni smejo, ne smejo, se jih dodatno kontrolirati, ko gre za zavrženja zavrženja zadev in tako naprej. Skratka, gre za nerazumevanje samostojnosti in neodvisnosti in za nerazumevanje statusa državnega tožilca. Ob teh razpravah vedno povem, da tudi osebno mislim, da prav državno tožilstvo oziroma tožilstvo, moram reči, je področje, kjer je pri nas na področju pravosodja največ prostora za napredek. Večkrat na raznih odborih tudi precej podrobno razlagam, kje ta prostor je – to presega okvire današnje debate ampak definitivno pa je, da pri urejanju tega prostora ne moremo kršiti vseh nekih uveljavljenih norm, uveljavljenih principov ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi na svetu; nekih principov, ki so posledica razvoja prava, pravne misli in razumevanja demokracije. In ne moreš ti ocenjevati kvaliteto državnega tožilca; to, ali bo napredoval ali ne bo napredoval, ali je naš, ali vaš, ali kaj je. Ne moreš ocenjevati tako, da vzameš mapo njegovih bivših primerov ali – še hujše –, en njegov bivši primer in rečeš, glejte, ta mi je pa zavrgel ovadbo, ali pa, ta mi je pa bil v ekipi, ki je pa rekla, da naj nadaljujemo s pregonom, ali pa, tam je pa bil v ekipi, ki je zastopala to zadevo pred sodiščem. To je popolnoma zgrešeno. To pomeni, da ti tožilcem pravzaprav narekuješ, da pri svojem delo ne uporabljajo ustave in zakona, kar je edino, kar smejo in morajo uporabljati, ampak da se pri svojem delu ravnajo po nekih drugih principih. Pravzaprav s tem, ko pritiskaš nanje, želiš in zahtevaš od njih ravno to, kar te pravzaprav moti. Tudi v konkretnem primeru, če nekdo ocenjuje, da je po po uveljavljenem postopku, v skladu z zakonom izbran nek državni tožilec problematičen samo zato – to so pač govorice, ne morem dati roko v ogenj, kajne – izbran samo zato, ker je bil udeležen v postopku glede predsednika Vlade, ko je šlo za presojo njegovega premoženja ali kaj je že bil ta postopek. Skratka, takrat je ta oseba padla v nemilost. Ime in priimek je zame popolnoma nerelevanten in nasprotujem temu, da se ga sploh omenja. To je totalno zgrešeno in to je tudi totalni pritisk na tožilstvo. Če je ta sprememba zakona v smeri višje zahtevane izobrazbe samo zato, da bi se izločilo dva kandidata, varianta ena, ali pa zato, da bi se postopek moral začeti znova, varianta dva, je to zavržno in nedopustno. Izgleda mala stvar, pa ni. Gre za temeljno vprašanje razmerja med posameznimi vejami oblasti, temeljno vprašanje političnega pritiska politike najvišjih vrhov izvršilne veje oblasti na sodno vejo oblasti oziroma v tem primeru pač na tožilce. Da je to nerazumevanje pri vladajoči stranki in drugih članih koalicije, se tako lepo posončijo NSi vedno, kajne, niso nič krivi, jih nič ne omenjamo, samo SDS omenjamo. Tudi pri NSi, da je to nerazumevanje tako, kaže tudi to, da so podpirali ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi direktno posegala v delovanje tožilcev in sodnikov in ocenjevala, ali so oni določene dokaze presojali ustrezno ali niso, ali so se pravilno odločali in tako naprej. Pa kam to vodi, ljudje moji?! Ali zdaj bo pet poslancev, ali pa sedem, ali pa devet brez pravne izobrazbe, brez funkcije, sodne, tožilske, karkoli, brez neke prakse ocenjevalo, ali je en tožilec ali pa en sodnik pravilno razsodil, pa pravilno delal v postopku? Posegamo v nekaj, kar je v demokratičnem svetu, v demokratični Evropi svetinja. Odločanje v konkretni zadevi. Mi lahko posegamo kot vodstvo neke institucije, kot vodstvo vlade, kot vodstvo države ali kakorkoli hočem reči, ne glede na nivo, v skladu s svojimi pristojnostmi. Tudi ministrica lahko zahteva pojasnila, zakaj se neka zadeva toliko toliko in toliko časa ne premakne, zakaj postopki stojijo, zakaj se obravnave ne razpišejo. Vse te zadeve, ki so vezane na operativo, na sodno upravo, na tožilsko upravo, vse to je v pristojnosti politike ali rečemo bolj konkretno vlade. Ne more pa noben – ne ministrica ne predsednik Vlade – se vtikati v nekoga in reči, zakaj si pa tam zavrgel ovadbo, tam je pa nisi, pa zakaj si bil ti tam v ekipi, ki je delala proti meni, zakaj se nisi izločil ali ne vem kaj, kar službo pusti, zato da ne bi preganjal mene. To je tako nedopustno, da ne znam povedati, kako je to nedopustno in slabo. In kam to vodi? Vodi v totalno represijo, daleč od neke Evrope, daleč od nekih doseženih standardov demokracije, ki smo jih, upam, tudi pri nas že dosegli. Tako je meni bolj kot vprašanje teh dveh tožilcev, ki seveda je eklatantna kršitev in eklatantni izraz tega, o čemer govorim, problematično res to nerazumevanje teh načel oblasti. Še nekaj sem mogoče pozabila povedati. Tudi posamezne, konkretne postopke ima izvršilna veja v določeni meri pravico nadzorovati, ampak preko ustaljenih načinov, preko predsednikov sodišč, preko vodij tožilstev, preko sistemov nadzora, internih, ki so v teh institucijah vzpostavljeni, zahtevati poročila, zahtevati pojasnila, vse to; ne pa soditi posameznega človeka po tem, kaj in koga je preganjal in kaj je delal v preteklosti. Opozicija tukaj včasih ni veliko boljša, da povem. Nekateri poslanci, recimo, so se pred nekaj meseci obregovali ob enega od kandidatov, ki je bil kandidat za eno funkcijo, saj ni važno katero, da se ne bo vedelo, kateri kandidat je to, in je celo svoje življenje bil odvetnik. so, o ti baraba, on je pa tam tega zastopal, pa tam je tega zastopal, pa tam je bil odvetnik od te firme. Glejte, odvetnik zastopa stranke, ki pridejo k njemu, razen če ima etične pomisleke, par excellence ali ne vem kaj, je to njegovo delo, zato odvetniški poklic obstaja. In tožilec je na svetu, v Sloveniji in v sistemu zato, da preganja kazniva dejanja in dela vse ostalo, kar je vezano na pregon kaznivih dejanj, v skladu z ustavo in zakonom. In da tu kdorkoli si drzne posegati, nas mora vse skupaj zelo skrbeti, zato bomo oba amandmaja na to temo v SAB-u podprli. Hvala. hvala lepa. Začel bom tam, kjer je gospod Zorčič končal. Se mi zdi ta prvi amandma SMC-ja

države. Državne tožilce po 34. členu imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra. Se pravi, zakonska dikcija je jasna: na predlog ministra. V tem vašem predlaganem primeru pa se meni tudi zdi na nek način izsiljevanje za vsako ceno, konkretno za ta dva tožilca, ki ju osebno ne poznam, pojma nimam niti, kaj sta v preteklosti delala. Tukaj puščam presojo Državnotožilskemu svetu, ampak vendarle se mi tu zdi v tej vaši predlagani dikciji nedopustno. Trenutno nezaključene postopke oziroma razpise bi zdaj po tej dikciji izpeljala ministrica. Tu vas sprašujem, zakaj. Pravite, za dosego izvajanje načela pravne države. Meni se zdi ta, še enkrat, obrazložitev privlečena za lase. Državnotožilski svet je ta dva predloga konkretno poslal Ministrstvu za pravosodje, oni so jih poslali potem v seznanitev Vladi, Vlada se zdaj še ni seznanila s tem predlogom. Potem enkrat, ko se pač bo, pa mislim, da je tu treba poslati pristojni instituciji Evropske unije in da se bo ta polfinalni izbor naredil v Luksemburgu. Kar se tiče samega postopka imenovanja nekoga na neko delovno mesto, mislim, da vsi vemo, da je to nek procesni postopek. Jaz to osebno, jaz sem si prebral mnenje Zakonodajno-pravne službe, in tu neke strašne neposredne zveze z retroaktivnostjo res ne vidim. Ta tožilca še nista imenovana, še nista bila imenovana, postopek torej de facto še ni zaključen; kot rečeno, Vlada se dejansko s tem še ni seznanila. Zato se meni zdi potem ta drugi amandma SMC-ja, ki je sicer bolj podoben prvemu od LMŠ-ja oziroma edinemu od LMŠ-ja – pa več o tem kasneje. Se mi zdi, da je to vprašanje retroaktivnosti na nek način namišljeno,

se v ta postopek, ki ni zaključen, oziroma v to pridobljeno pravico ne more niti posegati, ker pač Vlada se s tem ni seznanila. Mislim, gospa Heferle, da je ta vaš predlog nekako na variacijo na temo tistega poslanskega vprašanja, ki sta ga imeli že v ponedeljek predsedniku Vlade. Ampak to sem čisto tako razumel, tudi vi verjetno, saj je bilo eksplicitno rečeno, da se postopek še preverja in da dokler odgovori na ta pravna oziroma na formalna vprašanja ne bodo jasni, se pač Vlada s tem ne bo seznanila. Tako je bilo rečeno. Zdaj tudi veste sami dobro, da zakon ne določa nobenega roka; nobenega roka ne določa, do katerega bi se Vlada morala seznaniti s to izbiro Državnotožilskega sveta. Tukaj mislim, da mi nismo pravi naslovniki, da bomo zdaj Vlado preganjali pri tej seznanitvi, ko niti zakon tega ne predpisuje. Zdaj pa to. Prej sem gospo Sukič tudi slišal: ja, strašna drama, situacije je kritična. Gospa Sukič, glejte, ne zamujamo, ne zamujamo. V končni fazi osem osem držav je do zdaj v EU zaključilo ta postopek, osem držav. Tako mislim, da nismo zdaj ravno na repu tega postopka, tako da tukaj mislim, da daleč od kritične situacije, no. Ena kratka časovnica, toliko malo za pregled, za pregled državljanov oziroma tudi mogoče kakemu ljubiteljskemu pravniku, ki nas gleda. Kolegij Evropskega javnega tožilstva je dne 30. 9. 2020 sprejel sklep, v katerem kot delovni jezik EJT za operativne in upravne dejavnosti določa angleščino. Vi ste si prebrali mnenje Vlade Republike Slovenije, kjer je pač pojasnilo, da Republika Slovenija želi ter si seveda prizadeva za učinkovito delo evropskega tožilca in evropskih delegiranih tožilcev, zato se s to spremembo predlaganih členov določa, da morata evropski tožilec in evropski delegirani tožilec pač imeti znanje delovnega jezika EJT najmanj na ravni C1.

imenovanje teh dveh evropskih delegiranih tožilcev se je zgodil dne 9. oktobra 2020. Ta javni poziv, če ste si ga prebrali, je dal prednost kandidatom z znanjem angleškega jezika in to na visoki ravni. Ne glede na to, da se je govorilo, da bosta pač delala tukaj v Ljubljani, ta dva delegirana evropska tožilca, pa vendarle mislim, da ti strokovni termini, ki jih bosta tukaj uporabljala, da pa vendarle da pa vendarle so v svojstvu te stopnje C1, zato se mi res, gospa Sukič, to ne zdi tako pomemben podatek, da bodo pač v Ljubljani delali. Oni se bodo srečevali s pravno terminologijo v angleškem jeziku, seveda, saj bosta pa vendarle nadzorovala namensko porabo sredstev EU. Tako da tukaj zdaj Ljubljano omenjati kot neko relevantno referenco, se mi ne zdi okej. Iz jezikovne preglednice po evropski referenčni lestvici je razvidno, da se v visoko raven znanja tujega jezika razvršča C1, to je raven učinkovitosti, in C2, mojstrstvo – da si ti v bistvu kot native speaker, da tako govoriš. Vlada je vseeno v tem predlogu dejala, da je C1 tisti kriterij, o o katerem se zdaj pogovarjamo. Predlog novele ZDT-1E, ki je pred nami, mislim, da zakonsko tukaj ureja to visoko raven znanja tujega jezika, to stopnjo C1, ki je že bila zahtevana v pozivu državnim tožilcem ob vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev dne 9. oktobra 2020.

tista, tožilci pozivajo. Pa kaj se to pravi? Vi se vmešavate v delo tožilcev. Vi boste – kaj? Nadzirali njihove postopke? Ali ste vi kvalificirani za nadziranje njihovih postopkov? Menda boste verjeli v strokovnost neodvisne veje oblasti. Kaj si sploh vi predstavljate? Nehajte nas farbati, da se Vlada ni seznanila pa da ne gori voda pa da je samo osem držav zaenkrat zaključilo postopke. Ali moramo biti pri vsaki stvari zadnji, odkar ste vi na oblasti? Res? Ali moramo biti tak zgled? zgled? Poleg tega tožilka Tanja Frank Eler izvrstno obvlada angleščino – priložila je, da obvlada angleščino na stopnji C2. Tako da tudi tukaj vaše akrobacije ne pijejo vode. Verjamem, da tudi Matej Oštir tekoče govori angleščino, navsezadnje je bil v stiku z evropsko institucijo, ki se tukaj ustanavlja, in verjemite, da so tam tudi gledali na to, kako kdo govori angleščino. Tako da nehajte, no. Res vas lepo prosim, res nehajte. Zakaj se mi vsi čudimo in tako naprej in vam ne zaupamo? Pa saj se evidentno vtikate v delo sodne veje oblasti. Kolegica Maša vam je povedala, vam ni nič jasno, kako je razdeljena oblast v tej državi. Vi mislite, da je vse pod vašo jurisdikcijo, kadar vlada Janez Janša. Mi je zelo žal, ampak to si vi očitno domišljate. Vlada se ni seznanila – zakaj se pa ni seznanila? In zakaj mislite, da ne bi dali varovalk v ta zakon, da dorečemo te stvari? Ker vi si predstavljate tudi, da lahko za nazaj nekaj spreminjate. Pa ne morete, to enostavno ne gre. lepa. Besedo ima državni sekretar Zlatko Ratej. Izvolite. **ZLATKO RATEJ:** Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Glede na to, da je potrebno zagotoviti za delovanje Evropskega javnega tožilstva tudi druge pogoje, na tem mestu izkoristil tole priložnost, da Državni zbor seznanim o aktivnostih ministrstva. Do sedaj smo zagotovili več normativnih podlag, ki ste jih, spoštovani poslanci, tudi že podprli. Lani poleti smo v okviru novele Zakona o državnem tožilstvu zagotovili pravno za oceno državnotožilske službe za evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca. Gre za tisti del nalog, ki jih bodo opravljali iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva. V okviru novele Zakona o kazenskem postopku smo prilagodili procesne določbe, potrebne za začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva. Nato smo v septembru z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije tudi zagotovili pogoje za največ pet dodatnih zaposlitev za potrebe delovanja Evropskega javnega tožilstva. Prav tako smo zagotovili tudi prostorske pogoje, ki bodo v prostorih Specializiranega državnega tožilstva. Na tem mestu naj dodam, da na ministrstvu skrbimo še za pogoje dela za državno tožilstvo. Ministrstvo v skladu z zakonodajo na materialno-tehničnem področju tožilstvu zagotavlja ustrezne poslovne prostore, tehnično opremo in ustrezno informacijsko podporo. Zato smo na začetku letošnjega leta z najemom zagotovili dodatne poslovne prostore za potrebe Vrhovnega državnega tožilstva, s čimer smo omogočili, da se je lahko na lokacijo na Trgu OF v Ljubljani, ki je v državni lasti, v celoti preselilo Specializirano državno tožilstvo. V teh prostorih smo torej zagotovili tudi ustrezne delovne pogoje za delovanje Evropskega javnega tožilstva. Na področju informatike tožilstvu zagotavljamo storitve delovanja njihovega ključnega računalniškega sistema za vpisnike, za katerega trenutno izvajamo projekt celovite prenove. Prav tako je v teku projekt digitalizacije, ki bo omogočil umestitev informacijske infrastrukture na enotno lokacijo, s čimer je zmanjšano varnostno tveganje informacijskega poslovanja, projekt pa je že v zaključni fazi. Ministrstvo je za leto 2021, torej za letos, uspelo zagotoviti 97 in pol milijonov sredstev, ker je 22 milijonov evrov več sredstev, kot jih je imelo na voljo v lanskem letu, kar za pravosodne organe pomeni približno 6 milijonov evrov evrov sredstev za investicije. Dodatno znatna sredstva zagotavljamo tudi v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki je namenjena informacijskim nadgradnjam poslovanja tožilstva. Glede na znatna proračunska sredstva, ki jih imamo na voljo v tem in naslednjem letu, veliko lažje izvajamo zastavljeno politiko, za katero verjamem, da bo omogočila učinkovito poslovanje tožilstva na vseh ravneh. Naj se dotaknem še pogojev za delovanje delegiranih evropskih javnih tožilcev. Ministrstvo je s 1. 2. s preselitvijo Vrhovnega državnega tožilstva na drugo lokacijo, kot sem že prej omenil, zagotovilo prostore za delovanje Evropskega javnega tožilstva na lokaciji Trg OF v Ljubljani. In sicer, kot sem že prej pojasnil, za dva delegirana evropska tožilca ter pet javnih uslužbencev, ki jima bodo nudili podporo. Evropsko javno tožilstvo ima na voljo tudi prostor za shranjevanje dokazov v eni izmed dodatnih pisarn. Prav tako je na voljo prostor v kleti, ki je pod videonadzorom. Na lokaciji je urejena tudi soba za hrambo tajnih podatkov. Specializirano državno tožilstvo je pri zbiranju potreb za službeno vozilo v okviru skupnega javnega naročila za letošnje leto, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, zaprosilo za dve vozili. Obstoječi vozni park specializiranega državnega tožilstva sicer že zajema pet službenih vozil. Katerokoli od teh vozil se lahko dodeli tudi evropskemu tožilcu.

Hvala lepa, podpredsednik. Lep dober večer, gospa ministrica, gospod državni sekretar! Vse pohvale in čestitke za vse te aktivnosti, ki ste jih ravnokar opisali. Z moje strani nikoli niso prišli nobeni tovrstni očitki na vaše delovanje in tudi danes ne bom problematizirala vašega delovanja, ker se zavedam, da je ministrica z vidika svojih pristojnosti ta trenutek naredila vse, kar je bilo formalno v njeni moči, da bi se ta dva evropska delegirana tožilca vendarle imenovala. Mene Mene iskreno žalosti, kolega Kaloh, vaše razmišljanje. Pa imate povsem legitimno pravico do takega menja, ampak žalosti me predvsem s tega vidika, ker vem, da ste pravnik, vem da ste iz pravne stroke, in verjamem, da imate to znanje, da razumete, v čem je problem, ko dejansko vsi opozarjamo na problem retroaktivnosti te novele, ki je pred nami. Verjamem, da glede besed predsednika Vlade, ko je izjavil, da se postopki glede imenovanja delegiranih evropskih tožilcev še preverjajo in da se do takrat pa Vlada ne bo seznanila, veste, da ni nobenega formalnega, formalnopravnega vprašanja v zvezi s tem postopkom. Zakon je tukaj popolnoma jasen in popolnoma enostaven. Izbiro opravi Državnotožilski svet, pred izbiro opravi neko strokovno preverjanje, preverjanje pogojev za izpolnjevanje in tako naprej in svojo izbiro posreduje v obliki predloga ministrstvu, ministrstvo na Vlado, Vlada se s tem seznani. Tukaj ni nobene pravne praznine, zaradi katere bi bilo potrebno kakorkoli preverjati postopek in tako naprej, o čemer ste vi govorili. To me res žalosti – da na vse pretege poskušate najti nek način, neko mišjo luknjo v zakonu, ki je ni, po mojem mnenju, ampak vi jo želite najti. Vse samo zato, ker dva že izbrana kandidata za evropskega delegiranega tožilca nista povšeči vašemu šefu. To je zame žalostno

v čem je bistvo, da se vendarle ne posega z vidika politike na strokovno sfero tožilstva v državi.

zahtevanega znanja angleškega jezika nekako izrinili ta dva že izbrana kandidata, je padel v vodo, ker smo v vsem tem času pa v javnosti že lahko videli, da imata oba kandidata celo celo to novo zahtevano znanje angleškega jezika stopne C1. Tukaj vam je spodletelo, ker vaša agenda je bila več kot očitna. Pojavlja se pa problem pri tej noveli v smislu retroaktivnosti, ker če boste dovolili, da se zakonsko besedilo sprejme v takšni obliki, kot je sedaj, brez teh predlaganih amandmajev, si boste dejansko ustvarili neko zelo medlo polje, v katerem boste lahko interpretirali, da pa ta trenutni postopek, ki je še v teku – pa da sva zelo eksaktna, kolega Kaloh, ta postopek je razdeljen na dve fazi, izbirni postopek, ki je že končan, in ta dva kandidata sta že pridobila svojo pravico s tem, ko sta bila potrjena, in pa seznanitveni postopek, ki pa vemo, da je formalne narave oziroma je deklaratorne narave. Že v ponedeljek sem povedala, da če bi bil interes zasledovati zakon, bi Vlada na katerikoli izmed preteklih sej to seznanitev opravila v pičlih dveh minutah. Vprašanje retroaktivnosti se pojavlja v smislu, da boste s tem, ko bo ta določba oziroma ta dva člena, ki zdaj predpisujeta to višjo stopnjo znanja angleškega jezika, zdaj vi lahkoto interpretirali, aha, zdaj imamo pa nov pogoj, torej se mora ta postopek, ki je po vašem še v teku, zaustaviti, ker so zdaj pa drugi pogoji, pod katerimi ta dva že izbrana kandidata nista bila presojana. Čeprav imata izpolnjen izpolnjen pogoj znanja angleškega jezika C1, vsaj po informacijah, ki so bile dostopne v medijih, boste vi iz nekih formalnih, načelnih razlogov lahko ta postopek v celoti razveljavili, vrnili v prvotno fazo in nekako, si sploh ne upam predstavljati kako, pritisnili na Državnotožilski svet, da bo podal dva druga kandidata, ki bosta pa bolj povšeči gospodu predsedniku Vlade. Tu tiči problem in vprašanje retroaktivnosti ni namišljeno, tako kot ste rekli, gospod Kaloh. Na vprašanje retroaktivnosti vas opozarja Državnotožilski svet v mnenju k tej noveli, ki ga je izdalo. Opozarja vas Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, opozarjamo vas mi, poslanci, ki smo pravne stroke, predsednik Državnega zbora je danes spregovoril in sem mu hvaležna za to in mu čestitam, da je spregovoril. To vaše sprenevedanje, češ da ni nič narobe, da kaj se pa mi gremo, da delamo paniko tam, kjer ni treba, in da pretiravamo v vsem tem in tako naprej, ne pije vode, če pogledamo zadevo z vseh zornih kotov in predvsem če osvetlimo agendo, ki je v ozadju te novele.

Evropsko javno tožilstvo kot institucija zahteva zadovoljivo stopnjo znanja angleškega jezika kot delovnega jezika. Z vidika teh dveh delegiranih evropskih tožilcev je to še toliko bolj razumno, če vemo, da bosta ta dva tožilca uporabljala slovensko pravo, bosta uporabljala slovenski jezik, bosta delovala v Sloveniji

Hkrati pa seveda znata v zadostni meri angleški jezik. Pa saj ima vsak, ki konča sedmo stopnjo, toliko znanja angleškega jezika, da se je pa menda sposoben sporazumevati na neki operativni ravni, za katero je ta delovni jezik sploh predviden, za operativno raven. Kar se tiče uporabe strokovnega znanja, bosta pa morala, kot sem že rekla, uporabljati slovensko pravo, slovenski jezik. To sprenevedanje me iskreno žalosti. Gospod Kaloh, jaz vem, da vi poznate 155. člen Ustave, vam ga bom pa vseeno prebrala, da bodo slišali še gledalci, če nas morda spremljajo, prepoved povratne veljave pravnih aktov, prepoved retroaktivnosti: »Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj,« pazite, »če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.« Jaz sicer ne vidim nobene javne koristi v tem, da določamo višjo stopnjo znanja angleškega jezika, če ni utemeljena v nobenih evropskih predpisih, če ni pogoj za kakovostno in strokovno delovanje delegiranega evropskega tožilca. Ni neke javne koristi, to je neka hiba slovenske vlade, ki nosi to grozno agendo, kako se znebiti teh dveh kandidatov. Plus tega

postopek izbire kandidatov za delegiranega evropskega tožilca je sestavljen iz dveh faz. Ena faza je izbirni postopek, ta je že zaključen, druga faza je pa na deklaratorni ravni, seznanitveni postopek. Ko govorite, da je je norma glede seznanitve Vlade, njena dolžnost blanketna, se pravi, da nima predpisane ne posledice ne roka, v katerem se mora Vlada seznaniti, ja, tukaj vam celo dam prav, res je, ni roka. Ampak, pravite, ne zamujamo, ne kršimo nobenega roka – seveda kršimo rok. 1. marec je bil rok, ko je morala Slovenija zaključiti s postopki glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. To je rok, ki ga zamujamo, in tukaj Vlada zamuja. Ministrstvo za pravosodje je opravilo svoje delo, predlog v seznanitev je poslalo pravočasno, Vlada pa pač, z vsem spoštovanjem, zelo nekorektno zavlačuje s temi postopki in po mojem mnenju meče zelo zelo slabo luč na, če želite, stopnjo vladavine prava, ki je v naši državi, meče slabo luč na institucijo tožilstva in ne nazadnje meče slabo luč sama nase, na Vlado Republike Slovenije. Ker toliko predrznega ravnanja s strani katerekoli vlade pa še nisem videla, vsaj v povezavi s temi poseganji v tožilsko sfero ali pa s poseganji med različnimi vejami oblasti. Pa čeprav vem, da tožilstvo formalno spada v izvršilno vejo oblasti, ampak vendarle, ustava tožilstvu daje poseben status. Noben predsednik Vlade se nima pravice vmešavati v tožilsko sfero na način, kot si to dovoli vaš predsednik Vlade, gospod Kaloh. Če gospod Janša, z vsem spoštovanjem do njega, razume Zakon o državnem tožilstvu v tem členu, ki govori o imenovanju in seznanitvi evropskih delegiranih tožilcev, na poštarski način, to ni naš problem, to je njegov problem. Zakon je pa jasen, eksakten in enostaven. Zato še enkrat več, ti amandmaji, ki so danes pred nami, so pomembni in zelo zelo pomembno je, da jih sprejmemo. bomo samo na tak način preprečili, da se bo ta poskus vmešavanja Vlade v ta postopek, v ta dva že izbrana kandidata izjalovil. Samo na tak način. Ker vas opozarjajo, kot sem že rekla, tako v Državnotožilskem svetu kot v Zakonodajno-pravni službi, da brez takšnih amandmajev v prehodnih in končnih določbah dopuščate retroaktivno uporabo zakona, ki pa ne izpolnjuje pogojev za retroaktivno uporabo. Oba morata biti izpolnjena kumulativno. Tukaj posegate v pridobljene pravice in tukaj ne izkazujete nobene javne koristi, da bi posegli za nazaj. nazaj. Kar se tiče bolj splošnih, posrednih vplivov na tožilstvo v Sloveniji, se tudi močno pridružujem besedam predsednika Državnega zbora gospoda Zorčiča, ki je načel vprašanje ustreznega imenovanja tako tožilcev kot tudi sodnikov v Sloveniji. Vemo, da je pri imenovanju tožilcev Vlada tista, ki bdi nad tem postopkom, pri imenovanju sodnikov je pa Državni zbor tisti, ki bdi nad tem postopkom. Kakorkoli obračamo, nobeno načelo zavor in ravnovesij med vsemi tremi vejami oblasti ne upravičuje dejstva, da bi takšno imenovanje še vedno obveljalo tudi za naprej. Mislim, da je vredno dati v razmislek to, da se revidira tudi celoten postopek imenovanja tožilcev in sodnikov, ker – žal ali pa na srečo, če nam bo to vendarle uspelo spremeniti – smo zdaj, v zdajšnjih časih, v času vaše vlade lahko videli, da to res lahko postane velik problem, da se pa res lahko posega v eno izmed vej oblasti na nedovoljen in nedopusten pa celo nezakonit način. To ste nam zdaj prikazali, tega problema se zdaj zavedamo. Če ta vlada ne bi bila takšna vlada, morda do teh vprašanj sploh ne bi prišli, ker jih ne bi bilo na dnevnem redu, ampak zdaj smo z njimi soočeni. Mislim in tudi v LMŠ smo že večkrat zavzeli stališče, da bi bilo potrebno narediti premislek in celovito prenovo postopkov imenovanja sodnikov in tožilcev. Ker vendarle so to tako pomembne institucije, ki delajo našo državo pravno državo, da bi si zaslužili malce bolj transparentno in nepolitikantsko

ampak moram pokomentirati. Iskreno me žalosti, da ste, spoštovani iz koalicije, pripravili do tega, da Društvo državnih tožilcev Slovenije primorano pisati, tožariti, če želite, ali pa ne tožariti, obupno iskati podporo v Evropi,

reči mea culpa pa reči, stvari so ušle iz rok. Predvsem tisti, ki ste iz pravne stroke, ki verjamem, da malce bolj razumete ali pa na malo drugačen način lahko razumete to problematiko. Da ne bom predolga. Mislim, da sem vse pokomentirala. Glede našega amandmaja. Govori o tem, da ta nova ureditev ne bi smela veljati za postopke, ki so v teku, ker ne nazadnje sta se ta dva kandidata prijavila pod pogoji, ki jih je takrat določal zakon, in sta bila strokovno presojena pod pogoji, ki jih je takrat določal zakon, jih trenutno še vedno, ampak s to novelo boste to spremenili. Tako da pozdravljam tudi amandmaje Poslanske skupine SMC, ki morda še bolj detajlno urejajo ta problem, če želite, in tudi naslavljajo problem glede državnih tožilcev, kjer je stvar malce drugačna. Tu vemo, da praktično, če se ne motim, sedem primerov stoji že kar lep čas, nekaj mesecev, če ne več kot pol leta, ne vem. Glede na to, da imamo zaostanke oziroma da je veliko dela na državnem tožilstvu, da primanjkuje državnih tožilcev, je nerazumljivo, zakaj Vlada z imenovanji novih državnih tožilcev čaka. Nerazumljivo, nesprejemljivo. Zato tudi ta amandma k 5.a členu seveda pozdravljam. Za konec morda še odgovorim, gospod Kaloh, na vaše pomisleke glede tega amandmaja, kjer ste lepo opisali, da po zdajšnji zakonski ureditvi seveda imenuje državne tožilce Vlada na predlog ministra, ampak v interesu pravne države je, da se ti tožilci, ki čakajo že toliko mesecev na imenovanje, končno imenujejo, pa vam bom utemeljila, zakaj je pa tukaj tukaj ta retroaktivnost upravičena. Javni interes terja, da se imenuje nove tožilce, javni interes, in kar je najpomembnejše,

kot pa da bi jemal. Tako da vaši argumenti tukaj ne zdržijo in tudi ta amandma je potreben. Meni je zelo žal, da na tak način urejamo zadeve, da živimo v taki državi, kjer je potrebno na tak način posegati v zakonodajo, da se stvari premaknejo naprej, da se zatečeno stanje preseka, da se te neposredne pritiske na tožilce preseka,

Kot rečeno, upam, da vendarle še kdo razume pomembnost te tematike in

Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Uredba, ki vzpostavlja evropsko javno tožilstvo, določa evropsko javno tožilstvo kot nacionalni in samostojni tožilski organ, ki je ustanovljen zato, da se preganjajo storilci s katerimi se oškodujejo finančna sredstva Evropske unije. Predvideno in določeno je, da se to izvede brez vmešavanja držav članic ali drugih institucij Evropske unije, in je podobno, kot to velja za Sodišče Evropske unije. unije. Zakon, ki je danes pred nami, sam po sebi ni problematičen, tudi z vidika angleškega jezika ne. Zakaj tako menim? Delovni jezik Evropskega javnega tožilstva je angleški jezik. Kolegij Evropskega javnega tožilstva je v svojem aktu določil pogoje za delovanje, in sicer je in sicer je kot potrebno temeljno znanje določil enega od temeljnih jezikov Evropske unije, to pomeni, da je v slovenskem primeru slovenščina, in pa zadovoljivo znanje drugega jezika Evropske unije, v obsegu, ki omogoča opravljanje dela. Pod takimi pogoji in s temi pogoji je bil tudi objavljen razpis. Sklep kolegija Evropskega javnega tožilstva pa ne določa, da države ne smejo ravnati drugače, torej lahko določijo tudi višje pogoje. Predlog, ki je pred nami, predlaga višjo raven znanja angleškega jezika in je podoben temu, kot imajo urejeno v Nemčiji. Vlada zasleduje cilj, da se predlaga strokovne osebe, ki imajo ustrezna znanja predvsem v tistih primerih, kadar se nadomešča evropskega javnega tožilca. Na Ministrstvu za pravosodje smo tudi o vprašanju retroaktivnosti pri pripravi zakonodaje razmišljali in se ustno posvetovali s Službo Vlade za zakonodajo. Prevladalo je mnenje, da sta dve fazi v tem postopku in da je odločitev ministrstva, da te določbe nismo dali v zakon, temeljila predvsem na tem, da je faza preverjanja pogojev postopkov izbire kandidatov v Republiki Sloveniji zaključena. Mnenje Zakonodajno-pravne službe je drugačno, tako da morebitna retroaktivna veljava lahko predstavlja pravni izziv. Tudi sprememba zakonodaje, o kateri je govoril predsednik Vlade v svojem odgovoru na poslansko vprašanje, je seveda možna. Uredba ne ureja kandidacijskega postopka predlaganja kandidatov za evropske javne tožilce in tudi za evropske delegirane tožilce. K temu institutu Evropskega javnega tožilstva je pristopilo 22 držav članic in so same določale kandidacijske postopke. Na ministrstvu smo pristopili k prvi preveritvi primerjalne ureditve in dobili podatek o različni urejenosti. V Republiki Sloveniji smo tožilstvu podelili visoko stopnjo samostojnosti in ključno vlogo pri izbiri evropskih delegiranih tožilcev dodelili Državnotožilskemu svetu. Dejstvo je, da zakonodajalec lahko uredi zakonodajo tudi drugače. Iz primerjalnega pregleda predvsem pri samem imenovanju tožilcev – kajti države so sledile tudi pri izbiri kandidatov predvsem procesu, ki ga imajo urejenega za imenovanje državnih tožilstev – je ugotoviti, da so ponekod tožilstva v celoti neodvisna,

sistemi so različni, tisto, kar je pomembno, pa je, da so vgrajeni sistemi zavor in ravnovesij. Tudi sama sem v svoji izjavi rekla, da se je seveda možno pogovarjati tudi o spremembi zakonodaje, da pa je potrebno veljavno proceduro tudi spoštovati. Če pogledamo, kakšen je pri nas predpisan postopek za predlaganje kandidatov. Iz obrazložitve zakona izhaja, da se uporablja smiselno podoben postopek kot za imenovanje državnih tožilcev z njegovo poenostavitvijo. To pomeni, da je postopek zelo podoben imenovanju državnih tožilcev, razlika je v tem, da Vlada ne odloča, ampak se v tem primeru le seznani, kar pomeni, da je mnenju Državnotožilskega sveta podana večja teža kot pri imenovanju državnih tožilcev v Republiki Sloveniji. Državnotožilski svet se po pridobitvi mnenja generalnega državnega tožilca do prijavljenih kandidatov opredeli in oblikuje listo kandidatov ter jo posreduje Ministrstvu za pravosodje, obvesti pa tudi same kandidate. Ministrstvo za pravosodje pa listo kandidatov posreduje Vladi, ki se s tem seznani in posreduje pristojni instituciji Evropske unije, torej Evropskemu javnemu tožilstvu. Glede časovnega vidika imenovanja oziroma izbire kandidatov za evropske delegirane tožilce v Republiki Sloveniji naj povem, da so se roki, kdaj bo pričel evropski javni tožilec oziroma evropsko javno tožilstvo delovati, nenehno spreminjali in prestavljali. Prvi je bil predviden 1. 11. 2020, nadalje 1. 3. 2021, sedaj 1. 4. 2021. Kaže, da torej ni tako preprosto in da se s to problematiko srečujejo tudi druge države. Na Ministrstvu za pravosodje smo promptno pristopili k izpolnjevanju pogojev za vzpostavitev delovanja Evropskega javnega tožilstva in zagotovili tako normativne podlage kot tudi vse ostale potrebne vsebine, opremo, zagotovitev denarja in vse ostalo, kar je že povedal tudi državni sekretar. Javni poziv h kandidaturi je bil objavljen 9. 10. 2020, torej takoj po tem, ko je kolegij Evropskega javnega tožilstva sprejel splošne pogoje, na podlagi katerih je možno zaposliti evropske delegirane tožilce,

Državnotožilski svet je 4. 12. nato posredoval izbiro, predlog izbire oziroma kandidatne liste na Ministrstvo za pravosodje za dva delegirana tožilca, ki pa je bil s strani Ministrstva za pravosodje posredovan na Vlado 9. 12. 2020. Če pogledamo še veljavno zakonodajo in kaj določa Vladi. Tu se moram strinjati, da veljavna ureditev ne določa nikakršnega roka. Še kako pomembno je, da take določbe obstajajo, in praksa kaže, da mora Državni zbor določiti tako izvršilni veji oblasti kot tudi predsedniku republike ali drugim institucijam, ki odločajo ali imajo pravice seznaniti se iz naslova zavor in ravnovesij, rok. Predvsem pa je rok za odločitev pomemben tudi z vidika pravne varnosti, kajti prav na podlagi določitve roka lahko nastanejo pravne posledice. Pravna norma je tista, ki zavezuje državne organe. Prav zaradi prakse, ki je nastala, tudi v Zakonu o državnem tožilstvu 1E predvidevamo vzpostavitev takih rokov, pa ne le za Vlado, ampak za vse v fazi, ki bodo o tem odločali, in zakon je tudi že koalicijsko usklajen. Le na podlagi tako določenih rokov lahko nastanejo pravne posledice in jih lahko tudi nekdo drugi uveljavlja. Hvala.

V katerem obdobju se bo to še enkrat evalviralo? Tako kot sem rekel, postopek še ni zaključen in zakaj bi zdaj bil naenkrat takšen problem ta C1. Ministrica je zdaj sama dejala,

če se v noveli tega zakona določi stopnja C1, je čisto ustrezno. Jaz mislim, da Slovenija vseeno mora težiti k temu, da bomo v EJT poslali res najbolj usposobljene tožilce tudi na področju jezikovnega znanja, znanja angleškega jezika. Tako da tukaj res ne bi problematiziral. Zakon je dobro napisan. Mislim, da ta da ta dopolnitev teh dveh členov na nek način samo še ustrezno dopolnjuje, ta visoka raven jezika pa mislim, da je tudi odgovor na kolegij EJT, ki je dejansko sprejel sklep, da naj bo delovni in operativni jezik angleščina. Zakon bomo seveda podprli, ne moremo pa, še enkrat, podpirati teh amandmajev. Hvala lepa.